дебата по текстовете на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество на второ четене. Припомням докъде бяхме стигнали преди почивката – заглавието на закона и предложението на народния представител Димитър Чукарски. Преди почивката са се записали двама народни представители. Давам думата на народния представител Павел Шопов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нормално е да говорим по заглавието на закона, по общите разпоредби и философията на закона – това се прави на второ четене, когато се гласува заглавието на закона.

Тук на няколко пъти беше казано, че сега ставаме опитни зайчета, че от Европейския съюз прокарват едва ли не този законопроект тук, за да видят как ще действа. Това не е така, това не е нещо ново за България и за нас. По старите колеги, особено юристите си спомнят за Глава трета от Закона за собствеността на гражданите. Следователно в българското законодателство – нищо ново. Сега някои от Вас са вкарани в ролята на тогавашния проф. Ярослав Радев. По-старите юристи много добре си спомнят и знаят кой беше господин Ярослав Радев.

обществена справедливост или по-точно усещането за обществена справедливост, една от причините да се прави и да се въвежда този закон, е именно тази. тази. Обществената справедливост си отива, липсва – такова е усещането на много от гражданите, особено на третата година от началото на управлението на ГЕРБ, тъй като ГЕРБ дойде на крилете, на девиза и на обещанието да възвърне обществената справедливост. Сега целта е да се даде на българското общество това лъжливо усещане – че обществената справедливост по този начин ще бъде възвърната. Не са прави тук някои от колегите, които говорят, говорят, че от Европа ни притискали. Не от Европа, колеги, а един посланик, който си отива преждевременно. Той беше най-настоятелният

„полуидиоти”, такива полуидиоти, които да считат, че това може да бъде един съвременен и нормален законопроект. Ще Ви кажа

за какво става дума. Това обаче е тест за Вас, за партийната Ви лоялност. Знаем как са притиснати, какво се иска от Вас. Тук има днес хора и те ще гласуват този законопроект, тези, първият път гласуваха „против”. С тях специално е говорено и те ще трябва да си направят харакири, да си изкривят съвестта и това ще бъде доказателството за тяхната лоялност. В тези кратки

ще бъдат народни представители в следващия парламент. Ако сега сте 117, считайте 55-60-70 души. Днес и тук известно време ще бъдете използвани като копчета, като машинки за гласуване, но нищо не може да промени върховната воля, лобитата, които са се създали тук помежду Ви. Колкото и да Ви е неприятно, трябва да имате предвид и това.

Първо искам да благодаря на всички преждеговоривши за сериозния анализ на партийно-политическата обстановка в страната, на Партия ГЕРБ, на международната икономическа обстановка в страната и в ситуациите, в които ще бъдем превзети от чуждия бизнес тотално и навсегда. Другото, което искам да Ви кажа – явно маите са познали за 12 декември 2012 г. Горе-долу тогава законът влиза в сила – явно краят на света ще дойде с влизането в сила на този закон. По същество. Предложението на господин Чукарски, което е направено – за наименованието на закона. Господин Чукарски, всъщност не подкрепихме предложението Ви, защото то е с пожелателен изказ като изписване. Ако обърнете внимание на предложената редакция от страна на комисията на чл. 1, където е предметът на закона, много внимателно и много кратко е изписано точно с какво ще се занимава законът и кое имущество в ал. 2 е посочено,

Не че се чувствам предизвикана, господин Анастасов, от позоваването на календара на маите, но ще Ви кажа, че Вие очевидно искате да избегнете датата 12 декември, защото срокът, който сте посочили за влизане в сила на този законопроект, е тримесечен. Променили сте шестмесечния срок, който се предлага от вносителите, на тримесечен и ще Ви кажа защо го правите. Няма нищо общо с календара на маите, има общо със следващите парламентарни избори, защото в съзнанието на представителите на ГЕРБ-ерското мнозинство в залата този закон е поредното оръдие, с което ще громите врага преди и по време на изборите. Помнете ми думата, че този закон ще бъде използван (не знам дали ще си позволите и ще посмеете директно срещу политическите си опоненти) срещу всички авторитетни хора, които си позволят да извисят глас срещу този авторитарен режим на следващите избори и да подкрепят някоя нормална демократична партия. Ще бъде приложена цялата репресивна мощ на държавата през този закон! Това е моето предсказание и не са ми нужни особени гадателски способности, за да го кажа. Опровержението ще бъде на изборите. Надявам се и сметките Ви да се окажат криви, да пресолите манджата и в крайна сметка да събудите основателния гняв на хората, защото това, което се случва и като законодателство, наистина е безобразие.

Госпожо председател, госпожо министър, дами и господа народни представители! Господин Анастасов, на 12 декември 2012 г. по календара на маите и по Вашите действия настъпва краят на света. Може би единственият шанс за българските граждани, вкарвайки ги в този кошмарен филм, който предвиждате с този законопроект, е да настъпи краят на света, както предвиждат маите. Това е единственият шанс, който ще остане за българските граждани след този законопроект, който днес се гласите да приемете.

Благодаря Ви, госпожо председател. За разлика от предишните колеги, ще изляза от сферата на календара на маите и ще се приземя тук. Това, което искам да Ви кажа, господин Анастасов, е наистина по заглавието. Говорим, аз го казах и одеве, за незаконно придобито имущество. Напълно съм съгласен – голяма част от тези, които се изказаха, формулираха какво е „незаконно придобито имущество”. Ние бихме искали законът да бъде Закон за незаконно придобито имущество, тоест закон, когато имуществото е придобито чрез престъпление, а престъплението дали го има, или го няма, казва съдът с влязла в сила осъдителна присъда! Такъв закон ако беше приет от залата, мисля, че щеше да има консенсус от 240 народни представители. Въпросът обаче е, че на нас ни се представя един друг законопроект, който се казва, че е едно, а третира съвсем друго. Затова смятам, че заглавието, което ние предлагаме с колегите, е изключително точно.

Не знам, явно това, което се каза досега, е чисто преповтаряне на тезите на колегите от първото гласуване на законопроекта – нищо по същество. Може би господин Шопов е прав, че

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Анастасов, аз ще се изкажа и по международното положение

е внесен един доста финален драфт на директива за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Заглавието на законопроекта показва, че вносителите и редакторите за второ четене никак не са проследили финалния драфт на материала от Брюксел. Позоваването на онези общи пасажи, уважаема госпожо министър, от редовните доклади по PVM доклада не кореспондират по никакъв начин с това, което се очертава като директива на Европейския парламент и на Съвета. Защото необходимостта да бъде разширено съществуващото понятие за облаги, в което да бъдат включени преките облаги и всички непреки ползи, по никакъв начин не кореспондира с предмета на уредба на този закон. Ако бяхте се запознали с този елемент от международното положение, щяхте да видите, че в Брюксел не се говори за имущество, а се говори за активи, защото за юристите е ясно, че имуществото включва и вземания, и задължения. Ако се бяхте запознали с този елемент на международното положение – финалният драфт на директивата от 12 март,

няма! За по-широката публика, извинявайте, нямам време да обяснявам това какво е. В крайна сметка заглавието не дава и онези гаранции, които в т. 18 казват, че настоящата директива е съобразена с основните права и принципите! Така както е формулирано заглавието, е видно, че то не е съобразено с основните права и принципите, признати от Хартата на Европейския съюз, и по-специално правото на собственост, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, презумпцията за невиновност и правото на защита! Правото да не бъдеш съден и наказван два пъти по наказателно производство за едно и също престъпление, както и принципите за законност и пропорционалност! Извинявайте, но корекцията в заглавието не променя съществено големия проблем за отнемане на незаконно придобито имущество. Директивата е много категорична, че става въпрос за облаги от престъпна дейност! И понеже във формулата на заглавието сте заложили тази широка рамка, колегите се учудват защо между първо и второ четене в комисията мнозинството си е позволило да разшири и към административните ефекти прилагането на закона, което абсолютно излиза извън рамката на директивата. Моля Ви се, запознайте се с тази директива – да не Ви я чета от трибуната. Тя е онзи акт на международното положение, господин Анастасов, който ще бъде акт на Комисията и Съвета и в рамките на който без надхвърляне на параметрите трябва да се урежда и законодателството. закон можеше да бъде наречен Закон за обезпечаване и конфискация, на облаги от престъпна дейност, точка?! Останалото, така както е формулирано заглавието, по-нататък разширено в предмета на прилагане по отношение на административните санкции, е надхвърляне на рамката на директивата! Това личи още от заглавието. Основният мотив е свързан с преследване на трансгранична организирана престъпност, организирани престъпни групи,

Преките облаги и непреките ползи – това е рамката, която Европа задава. Ние за пореден път сме извън тази рамка. Благодаря Ви.

под председателството на Дания е обсъдена точно тази проектодиректива. Там са оформени четири групи мнения по тези въпроси, които поставя директивата, и то конкретно става въпрос за членове 5, 7 и 8 – темата, която обсъждаме в някаква част по повод на този законопроект. Директивата поставя наистина, както посочи министър Ковачева, минималните изисквания в тази област, но това няма да се реши, както каза пък господин Бисеров, в рамките на 2-3-4-5 месеца, да има окончателен вариант на директивата. Тук ще има твърде дълго обсъждане с твърде дълги коментари и предложения от всички групи, които са оформени, така че недейте казва, че това, което е посочено в директивата, е окончателно като драфт и това ще се случи в рамките на съвсем кратък период от време. Има много още да се говори и да се обсъжда по тази директива.

Уважаеми господин Миков, защо в крайна сметка ние сме извън тази рамка? Ние сме извън тази рамка, защото Вие не присъствахте на срещата с британския посланик и когато аз го попитах: „А какво ще кажете, господин посланик, за този Вашия ковчежник – на министър-председателя на Англия, който е правил обеди с министър-председателя? Това административно нарушение ли е? И как ще се подходи към него?”. Никой не отговаря за административните нарушения, но там, на тази среща постоянно се говореше за тероризъм, за наркотрафик, затова сме извън тази рамка, защото някои наши наколенкаджии – политици са сложили големите наколенки пред Брюксел. Сега от всичките колеги, които го отразяват, утре една думичка няма да чуем срещу тези директиви на Европейския съюз! Една думичка – нито във вестници, нито в телевизии, колеги! Нищо няма да се чуе, защото това е една тема-табу за българското общество – това, което казваме и което трябва да стигне до широкия кръг граждани, които ни слушат. Затова сме извън тази рамка. Аз пак казвам, че ако това беше по темите, по които говореше британският посланик – за тероризъм, за трафик, за престъпления, аз съм „за”! Но тогава, когато вкараш административните нарушения, това е новото, което Брюксел иска да наложи в нашата страна, а аз имам чувството, че това е може би новият комунизъм в Европа!? Трета реплика – Христо Бисеров. Заповядайте, имате думата,

Добре че казахте, господин Анастасов, че става въпрос за членове 5, 7 и 8, но не става въпрос за чл. 1, не става въпрос за чл. 3, които ясно и категорично обвързват процедурите по конфискация с наказателен процес. Затова става въпрос – да боравим с текстовете, а не с анализите. Всъщност, господин Миков, ако погледнете на този закон от една друга призма, за която загатна госпожа Манолова, ще разберем за какво става въпрос. Всъщност този закон

Аз Ви благодаря, господин Бисеров. Склонен съм да възприема едно такова обяснение за едно законодателство, което е антиевропейско законодателство. Господин Великов, не сте ме разбрали! Ако този закон се движеше в рамките на духа и буквата на проектодирективата, макар че има спорове по някои въпроси, правата на българските граждани щяха да бъдат защитени, защото в чл. 18 се казва: „признати от хартата – правото на собственост, правото на зачитане на личния и семеен живот, правото на защита на личните данни, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес – презумпцията за невиновност”, това е проектодирективата. В този закон ги няма тези неща, а по това, което си говорите Вие с английския посланик – все още английският посланик не представя меродавно мнението на Съвета, така че той може да прави семинари, може да си разправя неща, имайки си с него отношения. Аз не мисля, че българските народни представители трябва да се ръководят от мнението на един или друг посланик.

особено когато става въпрос за Европейския парламент и за Съвета, трябва да погледнат и духа на тези директиви. Господин Анастасов, не може Вие да казвате, понеже директивата няма да се приеме скоро, ние ще отидем много отвъд идеята и буквата на всичките драфтове. По тях може да има дискусия, но няма спор, че целта на настоящата директива е да се улесни конфискацията на имущество при наказателни дела и косвените ползи от престъпната дейност. С вкарването, с разширяването на предмета, неслучайно и заглавието е такова, Вие надхвърляте и отивате далеч зад това, което Европа си поставя за цел в рамките и на правата. И това е точно тип репресивно законодателство. Аз смятам, че ще трябва да ангажираме вниманието на Комисията по доклада от PVM, госпожо министър, доколко това, което се приема тук съответства на онова, което е от Брюксел. От залитането в другата крайност утре в доклада ще се появи и че това законодателство решава проблема с конфискацията на престъпните облаги и косвените ползи от престъпна дейност, не дава гаранции за основните права. И пак ще има нещо, срещу което на обратно ще се тича. Това законодателство не съответства на духа на обсъжданията в Съвета и парламента. Благодаря Ви. за изказване други народни представители, но има вдигната ръка. Заповядайте, господин Терзийски. Имате думата за изказване. Уважаема госпожо председател, госпожо министър, дами и господа народни представители! Виждам мобилизацията в сектора за предстоящото гласуване и ми е ясно какъв ще бъде резултатът. Госпожо министър, искам да Ви благодаря за изказването, защото в него Вие потвърдихте моите опасения от предходните ми реплики – опасения, че не приемате закона заради правото и заради ефекта от този закон, а за възможността Вие да имате лост за репресия в ръцете си. Казано по друг начин, Вие искате да направите открит сезона за „лов на вещици”, но не си давате сметка за това какъв инструмент приемате. Вие приемате инструмент, който ще отвори духа от бутилката и ще даде възможност в един момент да стане неуправляем от самите Вас. Какво означава това? Означава, че всяка съседска вражда, всяка междуфирмена конкуренция или вражда ще даде възможност този закон да работи репресивно – едни срещу други. Ще дойде момент, в който Вие няма да можете да овладеете този процес, който в момента отваряте като дух от бутилката. Искам да се позова на една публикация във вестник „Сега”: „МВР ще лови и престъпните мисли”. Мислех си, че може да има някаква мярка, може да има някаква граница. Явно граница няма! „МВР ще лови и престъпните мисли” – това е по повод на превенцията на престъпността, с която ще излезе МВР. Давате ли си сметка какво означава това?! Давате ли си сметка?! С предстоящото гласуване може би ще ме убедите, че не би трябвало да се притеснявам за Вас, защото няма как да ловиш престъпни мисли в глави, в които въобще няма мисли.

за мислите на тези хора, за това, че към тях може да бъде осъществено посегателство. През цялото време го асоциирах с факта, че този закон е предназначен, забележете, по отношение на физически лица, той не е предназначен и няма за цел да въздаде някаква справедливост към фирми, към юридически лица. Този закон е направен да се малтретираме ние, господин Терзийски – физическите лица, българите, да си посипваме главите с пепел, да си правим харакири, да се гоним един друг, или както и досега ни се вменява – ние сме виновните за това състояние, за този хаос, в който се намираме. Този закон не е направен, за да върне милиардите, които бяха отнесени от приватизацията, тоест от юридически лица, още по-малко от онези, които се намесиха в нашия живот, в нашите икономически отношения, които дойдоха от чужбина и от които най-вече ние страдаме, които трябва да бъдат предмет на обследване и на тях да се въздаде обществена справедливост. Никой досега, господин Терзийски – Вие ме наведохте на тази мисъл, не повдигна този въпрос. Този закон е предназначен за хора. Той не е за юридически лица, субекти, за фирми. Той е предназначен за Вас, за хората от ГЕРБ, за нас, за българските граждани,

да ни накарат пак да си правим харакири, да се дърляме едни други – Вие като управляващи, после другите и да продължим да се самоизяждаме.

текста, моля, влезте в залата, за да вземете отношение! Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Чукарски и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

чл. 1 има предложение от народните представители Юлиана Колева и група народни представители: В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2.

Уважаемо председателство, уважаеми колеги! Като вносител на това предложение и от името на колегите, които също са вносители, заявявам, че оттегляме това наше предложение. От съдържанието на законопроекта, който стои пред нас, а също и от законовите разпоредби, свързани с конфискацията и отнемането на имущество по други закони, мисля, че става ясно, че тук колизия на конфискация не може да възникне, защото винаги съдебните решения се постановяват едно след друго и когато едно имущество е отнето или конфискувано по един законов ред, то вече не принадлежи на проверяваното лице. Следователно не може да бъде конфискувано и по този ред от него. Преценихме, че това са достатъчни гаранции,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаема госпожо Колева, репликата ми е и към Вас, и към председателя в момента. да става това оттегляне. Текстът е внесен и моментът на оттеглянето е бил до произнасянето на водещата комисия и изготвянето на доклада в пленарната зала. Ако смятате, че сте променили нагласите си по някакви мотиви, можете да гласувате против текста, който сте внесли, можете да се въздържите, а можете и да не участвате в гласуването. Не може обаче доклад на комисията, комисията е отхвърлила и сега да започне оттегляне като на вот на недоверие.

По същество. В досега действащото законодателство има термин „субсидиарен характер”. Става въпрос за известните комисии, юристите знаят какво е субсидиарен характер.

досега действащия закон изрично е казано, че на този закон подлежи прилагането му, ако пострадалият няма и по други закони започната процедура. След малко ще се изкажа и по същество. Мотивите, които Вие посочихте за така нареченото оттегляне, са несъстоятелни. След малко в изказването си ще имам повече време да Ви кажа защо. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо Колева, не правете това оттегляне, макар че имате право да го направите. Аз не споделям становището на Миков, че нямате право. Напротив, това, което е гласувано в комисията, няма правна стойност. Правна стойност има вотът в залата.

може да бъде доработен и грижата... Вземам думата, защото по-назад имам други текстове, където се опитвам да изведа интереса на пострадалия в по-преден план, когато после се преразпределя това имущество. Трета реплика? Госпожо Манолова, имате думата за реплика. Уважаема госпожо Колева, нямам обяснение кое Ви накара да оттеглите своето предложение, още повече с аргументи, които са далеч от правото. Използвам случая обаче да кажа, че наистина сте направили доста смислени предложения и това е единственият опит в някаква степен някои от безумията в този законопроект да бъдат смекчени. За съжаление, не сте срещнали особена подкрепа сред стожерите на този закон.

присъдата ще бъде първият по време съдебен акт, който ще бъде произнесен. Напротив, много е възможно първо да бъде произнесено решението за гражданска конфискация, което означава, че държавата няма да може да се удовлетвори от наказателноправната мярка конфискация. Второ, пострадалите няма да могат да бъдат обезщетени. Ето, това е едно от доказателствата за лицемерието на този проект, който твърди, че има за цел да възстанови справедливостта, да работи в интерес на обществото, както Вие предлагате – в интерес на хората. Кажете ми, къде е интересът на пострадалите, след като се дава предимство на гражданската конфискация пред възможността да бъдат обезщетени в случаите, в които са пострадали от престъпление?

на миналия век, в този закон за конфискуване на имущества и имоти, придобити по престъпен начин, изрично е казано, че към гражданска конфискация се пристъпва единствено и само тогава, когато са удовлетворени пострадалите от престъплението лица. Госпожо Колева, имате възможност за дуплика на направените Ви реплики. Колеги, приемам част от доводите, които бяха изтъкнати тук. Ще допълня обаче още малко съжденията, които току-що изтъкнах. Ясно е, че наказателната и гражданската конфискация като възможности... Най-общо казано наказателна конфискация, имам предвид и отнемането на предмета, и средството на престъплението, предвидено в Наказателния кодекс, имам предвид и конфискацията като наказание, за да бъдем юридически точни. Тези два процеса – наказателният и гражданският, по които са възможни и предвидими резултатите, вървят паралелно. С този закон въвеждаме едно самостоятелно производство, което е независимо от наказателния процес, тъй като в практиката не се знае кой от двата съдебни акта ще бъде постановен по-рано. Ясно е, че с единия съдебен акт ще бъде отнето едно имущество и в крайна сметка, ако това имущество изчерпва възможностите за отнемане, то по другата процедура няма да се пристъпи към това. Смятам, че никой не може да спори, че едновременно и два пъти ще бъде отнемано едно и също имущество – това просто е немислимо. Именно това е дало мотив на нашата група да оттеглим предложението. Що се отнася до пострадалия, изхождаме от общата теза, че когато едно лице е пострадало от престъпление, то всъщност не се лишава от собствеността върху вещта, която му е отнета. Тоест, ако ти отнемеш примерно МПС или някаква вещ от един човек, или пари, той не се лишава от нейната собственост. Възстановяване на пострадалия му се следва не защото защото по някакъв начин се възстановява правото, а самата вещ да бъде върната на собственика. От тази гледна точка не може това имущество да бъде отнето по гражданско правен ред по този закон, защото то не принадлежи на проверяваното лице, което е предполагаемото лице, извършило престъпното отнемане. Влизам в тези детайли и примери, за да обясня по-нагледно мотивите, които ни карат да оттеглим този текст. Съгласна съм, че във всички случаи трябва да внимаваме да не би пострадалият да стане още по-пострадал, както се казва.

се забранява да се оттеглят предложения на второ четене, господин Миков. Правото на народните представители е да го направят. Правено е много пъти, почти всеки ден в пленарната зала. Особени процедури има само при оттегляне на законопроект

МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Тоест Вие искате да кажете, че аз не мога да се изказвам сега по оттегления вече текст? Ако това ми казвате, ще се изкажа по текста, който е внесен, но ми е странен малко

принципът „Ne bis in idem” ще се реализира като един, два, три пъти idem, докато вървят процедурите. Знаете, че в България, особено след премахването на двете години, едно наказателно дело, една висяща процедура в прокуратурата може да отиде две, три, пет години. В същото време да се движи същата процедура от съответната агенция. Уважаеми дами и господа, едно е да се казва, че може би като приключи едното дело няма да го отнемат по другото. Ама нали разбирате, че у нас няма дело, което да приключва за 15 минути нито в наказателния, нито в гражданския процес? На второ място искам да кажа, че има едно голямо заблуждение на обществото, че става въпрос за гражданска конфискация. Няма гражданска конфискация! Независимо дали конфискацията се реализира по реда на Наказателно-процесуалния кодекс с основания в Наказателния кодекс или както по този закон тя винаги е наказваща, защото ти вземат имущество. И неслучайно Европейската комисия, Европейският съвет и Европейският парламент говорят, уважаеми дами и господа, за разширена конфискация на престъпно придобито и на ползи от престъпления. Неслучайно! Те не определят начина, защото презумпцията на Европа е, че винаги конфискацията е наказателна. Все едно да ти кажат: детско шамарче. Гръмнат е един юноша с пистолет – детско убийство. Така искате да създадете впечатление в обществото, че това е гражданска конфискация. Нищо гражданско няма, независимо дали е по реда на НПК или на ГПК. Това си е все санкция отнемане на имущество от патримониума на едно лице. Защо това отнемане в полза на държавата трябва да е гарантирано, че когато се защитават интересите на пострадалия няма да се случи? Защото при един сложен престъпен механизъм, при длъжностно присвояване тепърва в наказателния процес ще се установи отнемането, да речем. Там ще се установи този престъпен механизъм, а преди това, проверявайки несъответствието на базата само на повдигнатото обвинение, тази съответна комисия ще е прибрала вече имуществото, а наказателният процес, доказването на престъпния механизъм може да продължи две-три години след като комисията е упражнила правомощията си по вашия закон. закон. Когато в наказателния процес се докаже престъпният механизъм, предметът собственост на ощетеното юридическо лице, да речем, чак тогава то ще има претенцията върху това имущество.

на Европейския парламент и на Съвета се казва, че това законодателство за разширената конфискация трябва да е субсидиарно. Неслучайно никой от вас не обсъжда ефекта от резкия спад на конфискацията, искана като санкция – почти двойно за последните три години. Господин Анастасов изнесе тази статистика.

А истинските механизми, с истинския капацитет, с истинските възможности на българското наказателно и наказателно процесуално право за обезпечаване на това имущество, за отнемане на това имущество,

очевидно е предмет на престъпно придобиване? Какво правите в тази зона – по малко е престъпник, че е откраднал 100 хил. лв. или ... Не знам!?

Прав е господин Миков, че терминът „Гражданска конфискация” съдържа в себе си вътрешно противоречие. Той звучи нещо като изразът „дървено желязо”, защото е истина, че според нашата правна система конфискацията е институт на Наказателното право и се прилага като вид санкция, като вид наказание. С този законопроект се прави опит конфискацията да придобие граждански характер, според вносителите, като тя се реализира от гражданските съдилища в едно гражданско, според тях, производство чрез предявяване на осъдителен иск от една нарочно създадена комисия. Тук и в течение на този закон ние ще установим е ли е възможно това и дали наистина става дума за гражданско правоотношение, което да предлагат вносителите на този закон. Защото всеки юрист знае, че спецификата на гражданските правоотношения е равнопоставеността на страните. Тук нямаме равнопоставеност, когато от едната страна в гражданското правоотношение, в гражданския съд влиза въпросната комисия като носител на властническо правомощие, като представител на фиска. Още повече при пълното обръщане на доказателствената тежест, което поставя в абсолютно неизгодна ситуация гражданинът, който ще трябва да се защитава в рамките на това гражданско осъдително производство. Това са теоретични въпроси, които ще разгледаме по-нататък в хода на този дебат. Сега искам да обърна конкретно внимание на предложения от Вътрешната комисия вариант на чл. 1. Тук ще кажа, че вносителите са били далеч по-откровени в предложението, което правят в първоначалния проект, в който казват, казват, че ще се отнема имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник. Тук, във връзка със спора, който водихме и по заглавието на този законопроект, вносителите – всъщност Вътрешната комисия или ако има идентичност между двата субекта, се опитват да обосноват смисъла на заглавието на този законопроект, което са измислили, но бих казала изключително неудачно. Защото влизат в една пълна абракадабра по основния чл. чл. 1, който казва какво урежда този закон, какъв е предметът му, а именно отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Алинея 2 на същия член казва какво е незаконно придобито имущество. това е имуществото, според Вътрешната комисия, за придобиването на което не е установен законен източник. Още първият член на този закон съдържа вътрешно противоречие. Съгласете се, че има разлика между двете понятия – имущество, което е придобито в нарушение на закона, и имущество, за което не е доказан законен източник. Още повече искам да попитам вносителите: къде според тях в този закон е дефиницията за законен източник? Какви са критериите за това един източник да бъде законен? Още повече, че тази преценка ще се прави от един политически, партиен, репресивен орган каквато е комисията, която ще действа по този закон, и след това - съдът. Кажете ми къде са критериите, кои са критериите, по които съдът ще преценява кой източник за придобиване на едно имущество е законен и кой – не е? Тук ще ви попитам, уважаеми колеги юристи, дали наследяването е законен източник? Защото се отнема и имущество, което е придобито по наследство. Питам: наследяването, според ГЕРБ, законен източник ли е? И защо, ако е законен източник, това, което едно лице е придобило по наследство, се конфискува? Още повече че са възможни всякакви хипотези – може неговият праводател да е привлечен като обвиняем, да е започнато производство, което да приключи, всъщност след неговата смърт да бъде прекратено по някакви причини. Това обаче не снема възможността от неговите наследници да им бъде отнето законно придобитото по наследство имущество без праводателят им да е извършил каквото и да е престъпление и по силата на правните дебри на този закон. Разбирате ли, че юридическата каша, която се забърква от първия текст на този законопроект, продължава във всичките му разпоредби и Бог да пази тези, които ще попаднат под ударите на една партийна, недосегаема, репресивна комисия, при едни абсолютно хаотични и абсурдни от правна гледна точка правила.

каши, гювечи и манджи. Всички уважаващи себе си юристи много добре знаят наказателното производство. Когато се постановява конфискация, законът изобщо не се интересува от

конфискация на цялото или част от имуществото. Никъде наказателният закон не се интересува. Ако някой прави аналогия с този закон, би трябвало много да е ясно, че тук се търси не съ от вет-стви-е.

без да каже в момента как е по действащия закон доказателствената тежест. Говори се за несъответствие! Благодаря. Хайде да спрем вече с тези кулинарни изстъпления. Димитър Чукарски – втора реплика. Отказвате се. Друг народен представител, желаещ да направи реплика? Няма. Госпожо Манолова, имате възможност за дуплика. Уважаеми колеги, след това изказване на колегата Лазаров вече наистина съм отчаяна. Очаквах поне юристите от ГЕРБ да са прочели този закон. Уважаеми колеги от първия ред, уважаеми господин Анастасов, аз Ви слушам в продължение на месеци, когато Вие обяснявахте, че така наречената, според според Вас, гражданска конфискация не е наказание. Господин Лазаров очевидно не Ви е чул, след като ни привежда примери, които са типични за наказателното право. Да, конфискацията в наказателното право не се интересува от източника на придобиване на дадено имущество, защото там е на ка за-ни-е. Нали твърдите, че тук не е наказание? Прочетете какво пише в чл. 1 на този закон, който гласувате днес автоматично, а именно, че се отнема незаконно придобито имущество. И че незаконно придобито имущество е това, за което не е установен законен източник. Тоест, този закон се интересува от източника, господин Лазаров. Интересува се от източника и аз задавам един прост въпрос: къде е преценката кой източник е законен? Къде са критериите? Нали това ще се прилага от комисията, това ще се прилага от съда?! Питам Ви: наследяването законен източник ли е? Защото на гражданска конфискация подлежат и имоти, които са придобити по наследство. Задавам прости въпроси, очаквам прости отговори, защото това трябва да се знае от тези, които утре ще правоприлагат.

каква е разликата между предложения проект на закон, действащия закон и конфискацията по наказателното право, където наистина законодателят не се интересува от източника, от съответствие и несъответствие на доходи – законови и незаконови. Благодаря Ви.

ще кажа, че чл. 1 потвърждава юридическата каша. Това е една правна каша и не дава отговор защо трябваше да водим три часа дебат по предложението на господин Чукарски върху заглавието на закона. Ако бяхте уважили предложението на господин Корнезов,

Съжалявам, че трябва да повтаряме дебата по заглавието, обаче незаконно придобито имущество не е еднакво и равно на имущество, за което не е установен законен произход. Едно имущество може да е законно и неговият собственик по различни причини да не е успял да докаже произхода. Може да има много причини. Знаете, че има такива текстове примерно в ДОПК – петте години, доказателствената стойност на документи, кога се пазят, колко се пазят – така че Вие приравнявате две неприравними неща. Ако искате да стигнете до текста на ал. 2, направо махнете този израз от ал. 1 и ако текстът има такъв вид: „с този закон се уреждат условията и редът за отнемане в полза на държавата на имущество, за което не е установено законен източник”,

Или има начин да се придобие владението и това владение да се облече в документи, които да придават привидност на правото на собственост? Няма незаконно придобиване на имущество. Всъщност, ако продължим мисълта на госпожа Колева, която е заложила в нейния текст, че това имущество, даже като като е придобито ужким, така да се изразя, отнякъде, то не е отникъде – то е или откраднато от физическо лице, или от юридическо лице, или от държавата, така че това имущество е нечие, на нечий правен субект извън онзи, който Вие искате да бъде разследван. Нека да приведем закона в съответствие с тези правни категории да говорим за имущество, което формално изглежда, че е в патримониума на проверявания, а всъщност то е собственост на друго лице, неговото владение е било отнето по незаконен начин, създадени са документи счетоводни или нотариални, с които се създава видимост, че собствеността е придобита, но всъщност тя не е придобита. Ако боравим с тези категории, поне закона ще го вкараме в правните рамки. Виждате, още на първия текст, колко неприложима е гражданската конфискация. Единственото нещо, което би могло да ни дава възможност да я използваме и употребяваме, е ако създаваме връзка между престъплението

Негоден, защото приравнява две понятия, които, повтарям, не са едно и също нещо. Негоден е, защото няма такова нещо – незаконно придобито имущество. Не знам Не знам каква процедура да Ви предложа? Ако искате да бъдете малко по-прецизни, поне слейте двете алинеи в една, макар че това няма да подобри смисъла на закона, но поне няма да е правна каша, както би казал някой колега.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

„Незаконно придобито имущество”. Има само имущество, което е малката, по-ясната част от текста. Но незаконно придобито имущество, аз се чудя!? Освен – по престъпна дейност, на нищожно основание, на отпаднало основание. Те са толкова много нещата, че в един момент не знам дали за всяко едно имущество не може да се лепне етикета „незаконно придобито”. Моята реплика е това. Смятам, че всички тук имаме – освен вносителите, отговорност за това, че не сме вкарали в Допълнителната разпоредба дефиниция относно – незаконно придобито имущество.

и не се счита за наказание. Понеже явно е така, не съм юрист, подчертавам – икономист съм, мен ме интересуват конкретни казуси, искам да попитам юристите в парламента дали, след като не е наказание, трябва да има някакъв баланс и справедливост дали като вземаме имуществото и активите на хората, ще вземаме и съпругите им? Защото не е честно да вземаш само активите, пък да оставяш пасивите. Нали Ви е ясно? Аз Ви уведомявам, че моята съпруга не си я давам – имуществото го вземайте, но моята съпруга не си я давам.

повод на изказването на господин Бисеров и първата реплика на господин Чукарски. Да, може би той се чувства ангажиран и свързан с управляващото мнозинство, което е вносител на този закон. закон. Искам да кажа ясно, че нашата парламентарна група не носи никаква отговорност за безумните текстове в този законопроект. Да, имахме колебания юристите, дали да внесем предложения между първо и второ гласуване, с които да се опитаме да вложим някакъв правен разум в цялата тази конструкция, но, уважаеми колеги, това се оказа невъзможно.

Те имат едно оправдание: „Европейските ни партньори го искат”. Зад това оправдание влизат всякакви емоции, включително и злорадство за това как този закон ще бъде прилаган

най-вероятно ще бъдат отминати и отхвърлени с пренебрежение. (Шум и реплики.) Да, казвам отново ясно, за да няма спекулации, ние сме за това да бъде отрязана икономическата мощ на организираната престъпност, но този закон не е за това. Този закон не е за да громи тежката организирана престъпност, нито облагите, които се получават от престъпления като трафик на оръжие, наркотици, пране на пари и прочее. Този закон е насочен срещу обикновените български граждани. Това е, което ще видите в текстовете на този закон. (Шум и реплики.) И понеже той не може да бъде приложен срещу всички,

Не си давате сметка в момента, че утре това ще се случи и на Вас, и на Вашето семейство. Това е проблемът. Затова дебатът по този закон, господин Михов, е толкова важен, за да може всеки да чуе и да осмисли за какво става дума. Да гласува, проявявайки мисъл за отговорността, която носи като народен представител. (Реплика от народния представител

чисто правната проблематика, правната каша, в която влизаме още с първия текст. (Шум и реплики.) Цитирам колегата Лазаров – нарочно му казвам името, ако желае може да вземе думата. Не искам да политизирам нещата по този текст. Несъвместими са тези понятия. Те имат друго съдържание, разбирате ли? Те не са за този закон. Помислете си, рекетьорските банди, които рекетират магазини, това, което прибират – какво е, чие е? То става ли тяхно? Държавата ли има предимство да го вземе, или този, който е рекетиран? не е най-важният въпрос, но според мен е много важен. Всичко това не е облечено в правните категории. Пак казвам, защо? Отговорът е много ясен – защото няма такъв институт в континенталното право. Това е. Ние от ДПС също бяхме вносители на законопроект. Поне наблягахме на няколко неща: да има връзка между деяние, престъпен резултат и имущество, да има ангажираност поне на прокурора, ще стигнем и до другите текстове, ще видите как прокурорът изчезва, да има гаранции за сигурността, за правата и свободите за това става въпрос, а не да ползваме техники, които са неприсъщи на гражданското право. Защо не подходихте по най-логичния начин? Нали знаете какво е неоснователно обогатяване? Да бяхте тръгнали по този път, можеше да се намери някаква пътека – по пътя на неоснователното обогатяване да се търсят тези резултати, за които говорите. Госпожо Колева, нека да остане Вашият текст. Пострадалите пострадват за втори път, стават два пъти пострадали с този закон. Никакъв шанс нямат после.

Благодаря, господин председател. Наказание се налага на физическо лице, на юридическо се налага санкция. Ако не сте забелязали, моето предложение наистина съвпада с това на господин Лазаров. Да вземете накрая да прочетете целия закон, но така да го прочетете – да си отбелязвате, една схемичка и да си рисувате, нали, за по-прости думи говори одеве един колега. Нарисувайте си една схема, да проследите последователността на текстовете. За чл. текстът, който е предложен от госпожа Колева. Тя много правилно се изказа и поддържам това, което каза. Обърнете внимание какво е предложението: кое подлежи на отнемане? Това, което не е върнато на пострадалия, което не е отнето по други закони,

1 и 2. Има преповтаряне на текста в смислово съдържание и за мен е напълно логично оттеглянето на самия текст. А това, което е отнето по този ред, по който е посочено, то вече не е на проверяваното лице, то е или присъдено на пострадалия, или е на държавата и не може да бъде отнемано по този закон.

Анастасов, реплика само по последното Ви изречение. Това, което отнеме държавата, пострадалото лице вече няма никакъв начин да си го поиска. По какъв начин ще го поиска?! То преминава в патримониума на държавата, по силата практически на конфискация,

по този закон пострадалото лице пострадва втори път, защото му отнемате правото да си получи вещта обратно, да си я поиска – той няма как да заведе исково производство срещу държавата. Първичен придобивен способ е конфискацията – много добре знаете! Втора реплика – госпожо Манолова, имате думата. Уважаеми господин Анастасов, този законопроект определено не е законопроектът, с който трябва да се да се гордеете, но по повод спора какво пише до края на тези текстове, кой го е чел и кой не, аз Ви зададох един простичък въпрос, на който очаквах простичък отговор. Ако приемем, че на въпроса на господин Бисеров: „Що е незаконно придобито имущество?”, отговаряте в ал. 2 на чл. 1, че това е имуществото, за което не е установен законен източник, аз Ви задавам простичкия въпрос: кой източник е законен и къде е дефиницията в този законопроект? Повтарям за трети път, комисията ще трябва да прави преценка, когато проверява едно лице, дали има установен законен източник на неговото имущество или не. След това съдът ще трябва да прави тази преценка и пак, защото съм чела този законопроект, Ви питам: наследяването законен източник ли е или не е? Един простичък въпрос.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Анастасов! Доколкото разбирам, поставените тук въпроси от колегите в чл. 1, ал. 2 касаят: е ли едно имущество, което е било предмет на кражба или на принуда, или прехвърлено, или придобито чрез измама собственост на лицето, което подлежи на проверка? Е ли това придобивният способ, което би могло да го направи годен собственик, и е ли това законният източник? Това е, доколкото разбирам, притеснението и следва ли това имущество да бъде възстановено на и следва ли това имущество да бъде възстановено на пострадалия, за да бъде извадено и то изобщо в масата ли е на собствеността, в имуществото ли е на това лице, което е проверявано? Впрочем въпросът е основателен. Благодаря.

Аз само така ще отговаря – 2005 г. беше приет сега действащият закон. Там също няма дефиниция такава, каквото Вие търсите, госпожо Манолова.

Съдебната практика дефинира кога са законни доходите. Никой не може в един законопроект или в някакъв закон да изброи кои са всички законни източници на доходи, кои са законните доходи, както не може да изброи и кои са незаконните.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз също съм един от вносителите на това предложение, което беше оттеглено преди малко от госпожа Колева. Не подкрепям изцяло това оттегляне, защото, когато писахме това предложение, сме се водили именно от интереса на пострадалия и смятаме, че трябва да бъдат гарантирани интересите на пострадалия преди всичко, за да не става той пострадал още веднъж. Вчера до късно работихме по този текст и стигнахме до решението да направим предложение да се оттегли, защото преценихме, че не тук е неговото място. Ако не възразяват колегите в залата, ще взема отношение по чл. 3. В момента ще обясня какво всъщност ще предложа в чл. 3, където са записани целите на закона, в ал. 2 да се добави „и пострадалите от престъпления”, като текстът, който в момента е: „За постигане на целта по ал. 1 могат да се налагат ограничения на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица”, след „засегнатите” да допишем „и пострадалите от престъпления”. Да е ясно, че пострадалият от престъпление ще има тази защита и няма да пострада втори път и то по силата на закон, и когато се стигне до отнемане на имущество това ще бъде съобразено с неговия интерес. По отношение на незаконно придобитото имущество като термин и законен източник аз съм привърженик на идеята, че трябва да има легална дефиниция и смятам, че не е късно в допълнителните разпоредби, които са доста назад в текстовете, юристите да помислим дали е възможно да постигнем консенсус по една такава дефиниция. Благодаря.

патримониума, то не е в патримониума, а във владението на разследваното лице и държавата го конфискува. Край, точка! Тоест, Вашето предложение за чл. 3 не решава казуса.

приключва неговите права. То няма процесуални права да си поиска владението въз основа на това, че е собственик. Разбирате ли, че Вашето предложение е добро, но то е само принцип. Аз съм съгласен да го запишем като принцип,

Е, можем! Затова Ви казах и Ви напомням, че имам процедурно предложение. Като можем, да отложим гласуването на чл. 1. Всъщност аз предложих да отпадне, но ако прецените, че е по-разумно, бих се съгласил просто да отложим гласуването, за да направим тези неща, за които и госпожа Фидосова говори и в които има разум в крайна сметка, защото

отлагане на гласуването по текста. Ако то не се приема, тогава ще говорим за другото ми процедурно предложение.

за реплика. МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Уважаема госпожо Фидосова, аз споделям абсолютно това, което казвате като идея и то е в духа на проектодирективата и в духа на досега действащото законодателство, което беше минало през оценки, включително и в мониторинговия механизъм, госпожо министър, защото се позовавате на него. И това е необходимо да се реши. Но прав е господин Бисеров – не може при целта, защото целта на закона е отнемане. Вижте чл. 3 – цел е да се защитят интересите на обществото, да се възстанови чувството за справедливост и прочие. За постигане на целта могат да се налагат ограничения. Тоест целта не е пострадалият да си получи имуществото. На тази разпоредба правилно сте й намерили мястото, където тя очертава предмета на прилагане по отношение на имуществото. Втори въпрос е, че аз бих направил една малко по-сръчна редакция, че „не се отнема имущество, „не се отнема имущество, подлежащо на възстановяване на пострадалия или отнемане в полза на държавата или конфискувано по друг закон”. Имущество, подлежащо! А не „на отнемане по реда на този закон подлежи...”. Но това е редакционен въпрос. Ако отидем към търсене на добро решение, може да се намери малко по-добра редакция. Защото „имущество, подлежащо” по този, по този – по трите уредби извън този закон, по трите уредби извън този закон, които са уредени в досега действащи закони. Но иначе при целите – няма как, защото целта на закона е възстановяване на справедливост. Изведнъж там да кажем, че като цел е пострадалият, не е целта на този закон! Пострадалият възстановява имуществото си по други закони. Тук му е мястото. Едното очертава предмета на действие и на регулация, а другото очертава целите на закона и няма как да отиде там. Извинявайте, господин председател! Това абсолютно съвпада с проектодирективата, където се казва: „Следователно е необходимо да бъдат предвидени специални гаранции и правни средства за защита”, за да се гарантира спазването на техните основни права, на гражданите, да не пострадат от това законодателство. А тук в случая... ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Манолова, имате думата за трета реплика.

Радвам се, че има поне хора в тази зала, които слушат и освен че слушат, и чуват. Наистина съществува по начина, по който е написано, колизия между конфискацията по гражданскоправен и по наказателноправен ред и предложението на госпожа Колева си е точно на мястото, защото смисълът на това предложение е да изключи от предмета на гражданската конфискация вещите, имуществото, което не е възстановено на пострадалото от престъпление лице. Това е смисълът. Защото, уважаеми господин Анастасов, законът е пълен с необорими презумпции. Например, една от презумпциите е, че всичко, което е намерено във владение на проверяваното лице,

възможността на третите лица по-нататък да предявят искове в това производство е блокирана след разглеждането на законопроекта във Вътрешната комисия на второ четене. По какъв начин пострадалото лице, ако негова вещ е намерена у проверяваното лице, може да предяви своите права? По какъв начин, след като съществува презумпцията, че тази вещ е на проверяваното лице? То няма правна възможност да предяви иск в това производство, защото Вие сте му отрязали тази възможност! И тук дерогирате действието на основни принципи на ГПК в следващите разпоредби, но Ви предлагам този спор да го оставим за частта, в която е разписано съдебното производство, съдебната част от гражданската конфискация. Що се отнася до предложението на госпожа Фидосова – да бъде дадена легална дефиниция на „законен източник”, това е задължително.

За дуплика – госпожо Фидосова? Не желаете. Беше направено процедурно предложение за отлагане на гласуването по чл. 1. Има ли противно становище?

са приключили. Могат да търсят обезщетение от някого, но обезщетение от държавата няма как да потърсят, няма такава процедура и такъв ред.

Направено е предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители – в чл. 2 след края на текста се добавя ново изречение със следното съдържание: „Постановяване на решението за отнемане е в пряка зависимост от наказателното преследване срещу проверяваното лице”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 2: „Чл. 2. Производството по този закон се провежда независимо от наказателното или административнонаказателното производство срещу проверяваното лице и/или свързаните с него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

ще има неща, по които ще се повтарям. Да се надяваме, че повторението е майка на знанието и ще има някакъв резултат от повторенията. повторенията. Тук стана много интересен дебат относно тенденциите за приемане на общ документ от страна на Европейския съюз. Оказа се, че има по-твърди и по-меки позиции, сложено в кавички.

до оправдателна присъда, защо е необходимо да продължи другата процедура? Не мога да мисля, че има логично обяснение в тази хипотеза. По тази причина направихме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

казахте. С този член навлизаме вече по-ясно и по-навътре във философията на законопроекта. Нали виждате, че тук не става въпрос за наказателното производство,

и с имуществото от този престъпен резултат. Това трябва да бъде философията на онзи законопроект, който е нужно да приемем, а не това, което в момента се прави – репресивен инструмент за мачкане.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Господин Чукарски, прав сте по същество, само че да казвате, че това правно решение надминава най-твърдите позиции, първо, никой не е казал кои са меките и твърдите. Член Член 2 противоречи на основни правни принципи! Тук не става въпрос за позиции по изграждането на общоевропейска правна уредба. Тук става въпрос за противоречие със същността и с изрично прогласения принцип „Ne bis in idem” – не може два пъти за едно и също! Тоест тук не става въпрос за твърда позиция! Тук става въпрос за позиция, която е против уредбата на директивата и против принципите на правото от римско време, която не държи сметка (след малко сигурно ще се изкажа), въобще не държи сметка за така наречената законодателна и правна икономия! Едновременно текат две процедури. Прокуратурата, от едната страна, се занимава, възбранила е имуществото, ще поиска конфискация като санкция, ще поиска прилагане на чл. 53, ако е от кръга вещи, които са предмет на престъплението. В същото време другите седят и изчисляват има ли съответствие или няма! Коя от богатите държави така си разхищава механизмите, ресурсите?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В отговор на това, което Вие поставихте, искам съвсем кратко, точно и ясно да мотивирам. Проверката започва с елемент от фактическия състав – повдигнато обвинение. Оттам нататък, след като започнат да се извършват другите действия, достигаме до конфискация. В един момент наказателният съд е обявил, че това повдигнато обвинение е за действие, което не се квалифицира като престъпление. Какво става? Би трябвало, след като първият елемент, породил фактическия състав от действия, които водят към отнемане в полза на държавата, е негоден, цялата процедура просто да се обезсмисли и да бъде прието, че е негодна и тя! Това е нещото, което смятам, че трябва да се разбере от залата при гласуването.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, ако някой все пак следи текста, искам да го прочета още веднъж че това производство се провежда независимо от производството, в което се осъществява наказателно преследване срещу проверяваното, забележете, лице и/или и/или свързаните с него лица! Как свързани – съучастници ли са тези лица или са свързани с някакви родствени връзки, или са свързани с фактическо съжителство, кой е кръгът на свързаните по този смисъл лица?!

Искам да кажа, че една такава философия, която е пряко свързана с отхвърлянето на предложението на госпожа Колева и група народни представители и която е пряко свързана с прилагането на принципа на субсидиарност, тоест този закон се прилага, ако конвенционалните средства – Наказателният кодекс, данъчните закони, не дават възможност да се конфискува имуществото. Абсурдността на една такава уредба показва следното: поне едно от двете производства трябва да се спре, поне едно от двете, или да не се прилагат. По наказателното как ще започнеш обезпечаване на имущество, ако се води наказателно производство, на което имущество да наложиш конфискация или отнемане по чл. 53, ако в същото време върви обезпечаване обезпечаване и по този закон? Кой ще има приоритет? Забележете, по Наказателния кодекс няма значение за прилагане на конфискацията разликата, която се изчислява тук. Примерно лицето участвало в група, която се е занимавала с разпространение на наркотици, организирана престъпна група.

Това може да се получи. Това конкуриране на процедури, без да е изчистено от законодателя, е абсурдно! То не държи сметка и за друго.

Абсурдно е с потока, с който ще бъдат залети, да могат да имат капацитет да свършат нещо! Тоест приемане на закон, който ще запуши тази система тотално! В същото време има 1700 прокурори в България с правото да обезпечават, с правото да искат санкция конфискация, с правото да предлагат на съда да приложи мярката по чл. 53 – отнемане на предмета и средствата. Ние какво правим? На 1700 души прокурори им казваме да си измият ръцете: „Има там една комисия, тя се занимава”. Абсурд е това, което се прави. То е във връзка с отхвърления текст за субсидиарното съществуване на това законодателство, целта на което несъмнено е така наречената разширена конфискация. Стига сте говорили за гражданска конфискация. Има конвенции (не само тази проектодиректива, за която Ви говоря) на ООН, те казват какво е „конфискация”, те казват какво е „отнемане на ползите” – не от прекия извършител, а от свързани лица. Но има дефиниции на всичко това.

Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Миков, искам да Ви помоля като преподавател... вземете все пак да обясните някои моменти, които ни се губят, в развитието на правната наука. Обикновено когато имаме гражданско право, имаме наказателно право, в наказателното производство, когато има граждански иск, той се спира до момента, докато приключи наказателното производство. Ако има извършено престъпление, е едно, а ако няма извършено престъпление, си започва самостоятелно жизнено производство – гражданско. Бих искал теоретически Вие да ми определите този закон към гражданското правораздаване ли ще го отнасяме, или към наказателното? Ако е към гражданското (както се твърди, че е гражданска конфискация), защо поводът за стартиране на процедурата е елемент от наказателното?

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Чукарски, не знам, аз не мога да Ви отговоря. Не знам дали има човек, който може да Ви отговори. Ако тръгнем от общата част на гражданското право, там се учи конкуренцията на притежание. Само че всеки законодател трябва да подрежда интересите. Ако законодателят каже, че интересите за задоволяване, каквато е целта на този закон, за постигане на тази цел са важни, а всички други не са важни, казва се, че не се прилагат онези, защото се прилага този. Ако се мисли за пострадалия, ако се мисли за процесуална икономия, ако се прокарват други принципи, тогава се казва, че този орган (комисията) се намесва тогава, когато има достатъчно информация (говоря го условно, като за пред широка публика), че е необходима нейната намеса. Какво има да установява комисията, ако в наказателния процес е ясно, че разликата между едното и другото имущество – между законно придобитото и условно казано притежаваното незаконно, е 10 хил. Ами няма нужда тя да се занимава, защото това се вижда в наказателния процес. А сега ще въртим паралелно двете колела, само и само за да се отчетем пред Европейската комисия. комисия. Аз Ви казвам, че като се приеме този закон, ние ще напишем едно писмо на Европейската комисия и ще кажем, че имитацията на законодателни усилия, без реални лостове за постигане на целите в съответствие с принципите на проектодирективата, е по-скоро имитация, отколкото някакво реално действие на правителството и мнозинството. Това ще направим, но нека си го приемат така, както го карат. Тогава това ще обясним подробно. Ще опишем какви методи и средства имаме по Наказателния кодекс, какви други средства имаме. И защо те не са запознати? Защото сега има една вицепрезидентка, която ни вкара в това приключение. Тя ни вкара в това приключение в този му вид – без субсидиарно прилагане, административно, без ясна терминология, без да се държи сметка за конвенционалните решения в Конвенцията за изпиране на пари, част от която още през 1993 г. е ратифицирана от Народното събрание. Тя ни вкара в това приключение – другарката Ви вицепрезидентка. Благодаря.

евентуалното имущество, придобито от него – има наказателна конфискация по част от текстовете от НК. Искам да ми обясните: какво се случва, когато имаме наказателно производство за съответното престъпление, предвидено наказание и конфискация?

(независим): Уважаеми господин председателстващ! Уважаеми господин Анастасов, аз за къщичката за един милион лева не искам да питам.

да не им вземем имотите, а на онзи, другия, който имал къщичка за един милион лева... Разбирате ли несъстоятелността? Защото прокурорите в България не си гледат работата, затова имаме проблеми със съдебната система! Колко пъти се поставя конфискация при наказателно производство?! Вие разбирате ли, в момента в България има отказ на маса прокурори, които не желаят да съдят и всеки си прави отвод? Защо? Защото имаме проблеми със съдебната система! И понеже имаме проблеми със съдебната система, в момента се чудим как да отчетем пред Брюксел, че създаваме втора съдебна система, наречена гражданска конфискация, чрез която, видите ли, да свършим работата на тези прокурори, които не желаят да прилагат тази практика, наречена конфискация. В колко от случаите се налага конфискация след прокурорски искания?! ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ами като в този закон в чл. 21 трябваше да има три основни положения – наркотрафик, рекет, изнудване, за да можем да тръгнем да работим. Ами административните нарушения, които сте вкарали, вкарват в заблуждение цялото

евентуално за отнемане по чл. 53, ако е предмет, средство, длъжностно присвояване, нарко- или еди какво си, или за налагане на санкцията конфискация, да уведоми тази комисия, че тече такова производство. Единственото, което тя трябва да прави, е да изчака акта на съда. Ако съдът констатира, че няма престъпление, тя тогава се включва и то означава субсидиарност. Тя се включва, изчислява и прави. Много просто! Това искаме! А не едновременно да вървят двете производства, като едното производство каже: „Няма разлика” и извади документи, а в същото време да го осъдят за наркотрафик, но понеже няма разлика от 250 хил. лв., те казват, че не се занимават.

това е истината. Ако искаме да променим нещата... Отговорността не е само на последните няколко години. Пътят е да има предварително разследване, да има разследваща полиция, та

тях сега ние компенсираме с неща, които противоречат на презумпцията за невинност. Защото човекът не е осъден, оправдан е и е невинен, а всъщност се оказва, че не е така, че има презумпция за друга виновност.

от близо седем години по някакъв начин. Ние предлагаме друг вариант. По казаното от господин Бисеров – това е още един компонент към борбата с престъпността. Наказателната конфискация си е наказателна конфискация. Тя е в рамките на Наказателния кодекс. Но когато няма сили и способи, няма възможности, няма инструменти чрез наказателното право или чрез НПК да се справим с тези лица, които извършват престъпления, това е допълнение, за да могат да бъдат лишени от възможността да финансират наново и наново извършването на престъпления от тях.

– как европейската директива вижда това допълване към невъзможността на държавата поради редица причини, но не вътрешноорганизационни...

Става въпрос, че в директивата съществува терминът „разширена конфискация”. Разширената конфискация е наистина едно от изключенията на директивата, която не дава възможност да се конфискува имущество за сходна престъпна дейност, не точно, за която конкретно е обвинено лицето, обаче изисква това да стане в наказателния процес. конфискацията изрично се изключва, когато сходната престъпна дейност не може да бъде обект на наказателно преследване поради изтичане на давност и наличие на оправдателна присъда. Тоест изключението не е във варианта, който Вие искате да приложите. Добавянето на усилията на държавата все пак са в рамките на наказателните процедури. Другото изключение, което съществува, това е неоснованата на присъда конфискация. Трябва да отбележим, че има и такъв момент, малко сходен на гражданската конфискация, обаче кога? Според директивата всяка държава членка взема необходимите мерки, за да позволи конфискация, когато е невъзможно издаването на присъда.

когато е било невъзможно по-нататъшното преследване поради това в рамките на разумен срок да не се погаси по давност. Тоест изключенията са много ограничени. Много ограничени правим аналогия с нашия закон на тези изключения. Тоест добавянето е нещо съвсем различно, а не както е при нас. Между впрочем този текст

Искам да подчертая, че в европейската директива, която очакваме да бъде приета сравнително скоро, няма процедура, каквато предвижда българският закон.

влязъл в сила. Колеги, като дойде ред на чл. 24, ще трябва да спорим дали имаме право да го гласуваме на второ четене. Това е основание, което не е обсъждано. Това е базисен текст, който не е обсъждан на първо четене. Напротив, управляващото мнозинство се отказа от такова основание и създаде точно обратното не впечатление, а зае точно обратната позиция на закона, който не беше приет преди половин година и повече. Тоест заявките и смисълът на днешния законопроект като първо четене беше административният акт да не е основание. Тук имаше нещо повече от мълчание по темата и сега на второ четене се появява административният акт. Смятам, че още тук трябва да

Реплики? Господин Корнезов – първа реплика. Благодаря Ви, господин председател.

само наказателно преследване. Сега ни се предлага освен наказателното преследване и административнонаказателно производство, нали е така?

могат да се правят предложения, но само относно принципите и в обхвата на приетите на първо четене”. комисията всъщност разширява обхвата на вече приетия текст. И по-нататък е чл. 24. 24. Имаме едно наказателно право, което е кол на правото, сега слагаме още един кол на правото – административното право, което не сме приели и това безспорно е извън обхвата, извън принципите. Следователно, господин председател, Вие нямате право да поставите въобще на гласуване административнонаказателното производство, защото е извън обхвата. Нямаме право да гласуваме,

Уважаеми господин Бисеров, един от големите проблеми на този закон е лицемерието при неговото внасяне, при заявяването на определени намерения, при формулирането на принципите и целта му. Няма как да не бъде подкрепен господин Анастасов тогава, когато казва, че не приема предложението за тясно обвързване на наказателното преследване срещу едно лице с процедурата по гражданска конфискация, защото, видите ли, има редица случаи, в които наистина наказателното преследване на тежката организирана престъпност при пране на пари, при трафик на хора, при трафик на наркотици е трудна за установяване, за доказване и за наказване на престъпниците. Да, няма как да не споделим, че в тези случаи поне е необходимо да бъде отрязана икономическата база на тази тежка организирана престъпност. Но за това ли става дума в този законопроект, питам аз? Защото, уважаеми господин Анастасов, по никакъв начин не се връзва Вашето предложение на гражданска или на разширена конфискация да подлежат и лица, които са извършили административни нарушения. При това забележете, че административните нарушения не са изчерпателно изброени, какъвто е случаят с възможността за повдигане на обвинения по определени престъпления. прегледът на европейското законодателство в страните, в които има разширена конфискация, във всички случаи предполага определена степен на доказаност преследване може да не завърши с присъда, но с определена степен на доказаност, включително на престъпния начин на живот на определено лице, на което ще се конфискува имуществото. Във вашият законопроект това го няма. Това го няма! Той е насочен срещу всеки гражданин, абсолютно независимо от това дали същият води или не престъпен начин на живот.

Господин председател, дами и господа народни представители! Господин Бисеров, Бисеров, в момента ние чуваме някакви абсолютно несъстоятелни тези. Отвън министърката каза, че имаме разпореждане от февруари месец от комисията да приемем точно такъв закон. Аз си зададох въпроса: дали след три години управление на ГЕРБ ние сме задължени да приемем възможно най-рестриктивния и възможно най-репресивен такъв закон? Преди малко – господин Анастасов, Вие може да използвате и обръщението към Вас за лично обяснение, правя го съвсем съзнателно, казахте: „Когато наказателното производство не се е справило, ние вкарваме още един метод”. Другият аспект, който Вие искате да кажете, е, че след три години управление не се справяте с престъпността, независимо от това, което обявява вашият вътрешен министър. Значи не се справяте и вкарвате още механизъм за репресия. Още един механизъм, който не е пряко свързан, който не е пряко ангажиран с наказателното производство. Вкарвате, както каза и господин Корнезов:

Благодаря Ви, господин председател. Моята дуплика на репликата на господин Корнезов е, че всъщност става въпрос затова дали дали в момента провеждаме дебатът дали административнонаказателното производство може да влезе в този закон или не може? Защото истинският дебат вероятно предстои в чл. 24, където много подробно – в няколко алинеи, точки, подточки, букви са разписани процедури, които са свързани с наличието на административнонаказателно производство и влязъл в сила административен акт, с който се установява наличието на облага. Там пък ще започнем да спорим как административният акт установява облага. Защото да установява щета, разбирам. Обаче да установи облага ми се струва извън атрибутите на който и да е административен акт.

Дебатът за това дали административнонаказателното производство да бъде другият крак трябва да го проведем по чл. 24. За да сме спокойни, че това ще стане,

да не гласуваме текста, да отложим гласуването, защото ако го гласуваме и след това на чл. 24 се убедим, че е неправилно да се включва административнонаказателното производство, как ще се върнем да прегласуваме другия текст?

Нищо друго не ни остава, освен да обявя, че следващото заседание ще се състои утре, 26 април 2012 г., от 9,00 часа по дневния ред, който сме гласували, с оглед на което закривам заседанието.